Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага: с 11 гласа „за” и 3 гласа „въздържали се” на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона